Javljam se po osnovu replike, praktično od strane kandidata za premijera i narodnog poslanika…Gospodine poslanika…Gospodine Tasovac, to nije kulturno ponašanje, postoje stepenice kojima se silazi.Znate kako, kada vas premijer spomene, a niste kandidat za ministra, to vam da posebnu čast. Kao što ste rekli, gospodine Dačiću – znamo se. Podsetiću vas da jednom prilikom smo na Vladi razgovarali da li treba uskratiti duple plate onima koji rade u Tačijevoj Vladi, vi ste rekli – ne smemo nikako to sada radim.Hrabrost koju sada iskazujete ovde, podržanu od SNS niste imali pre četiri, tri, dve ili jedne godine. Na kraju krajeva ta Vlada je dobila veću podršku nego što je imala 2008. godine kada se formirala, a vi, G17 plus i ostale stranke koje su sada ostale samo u vlasti su dobili manje od DS same.Kada govorite o vremenu iz 2008, 2009, 2010. godine, morate biti svesni da ste vi bili najjača politička figura u Vladi Republike Srbije, jedini predsednik stranke i zamenik premijera. Ako vi ne poštujete to vreme, molim vaše kolege poslanike da oni poštuju, da poštuju bar rad ovog parlamenta u kome su učestvovali i gde je predsednica bila iz vaših redova.Nisam očekivao da ćete u ekspozeu bavite 2008, 2009, 2010, 2011. godinom, itd, još manje, neću reći da iznosite neistine jer vam je neko pripremio neistine. Petnaestog jula prošle godine pre formiranje Vlade, kurs je bio 115 dinara. dana nakon formiranje Vlade, kurs je otišao na 117 zarez nešto. Znači, niste ga sa 115 spustili na 114, nego naprotiv. Petnaestog jula je bilo tačno 115,4 dinara.

kako bismo omogućili njihovo učešće u radu Narodne skupštine.Dostavljena vam je Odluka Republičke izborne komisije narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini.Takođe, uručen vam je Izveštaj Odbora za administrativno – budžetska i mandatno – imunitetska pitanja Narodne skupštine,

JS.Na osnovu Odluke Republičke izborne komisije i predloga Odbora za administrativno – budžetska i mandatno – imunitetska pitanja Narodne skupštine, shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnim poslanicima Milutinu Mrkonjiću i Srđanu Dragojeviću.Čestitam narodnim poslanicima na izboru i molim da pristupe radi polaganje

prethodne Vlade. Ja sam ovde govorio o ekonomskim parametrima koji se tiču vremena kada je počela ekonomska kriza. Reč je isključivo o tome, a ne o želji da se pravi neka paralela u odnosu na prethodnu Vladu.Kao što znate, već posle 2008. godine je krenula ekonomska kriza i svi ekonomski parametri su bili u padu.Apsolutno se slažem sa vama i delim, isto kao i svi vi, deo odgovornosti za svoj politički rad u prethodnom periodu i to nije sporno. To je i na izborima bilo sankcionisano. Istina, ja sam dobio više glasova nego pre Vlade, vi ste dobili manje nego pre Vlade. Ali, u svakom slučaju, niste mi odgovorili na jedno pitanje koje sam vam direktno rekao - jeste li vi izabrani dva minuta pred ponoć?

dana. Ne znam čemu se vi radujete sednicama ili, ne znam, tražite izbore, a Boga molite da ne dođu izbori.Znači, što se toga tiče, izvolite, recite šta ne valja, šta ne valja, a nemojte sada govoriti o nečemu. Ako mislite da je to bilo ispravno, pa zašto to niste radili dok ste bili na vlasti? Sada ćutite.Ne pretim nikome jer nemam razloga da pretim. Nisam od juče ovde. sam, kao i gospodin Mićunović, od početka višestranačkog sistema u Srbiji.Vi sada govorite o nekim ljudima koje ne poznajemo? Da, gospodine Stefanoviću, vi ste baš poznavali gospodina Đelića kada je došao 2000. godine? Vi ste baš poznavala Radovana Jelašića, kome ste prvo morali da date državljanstvo da bi ušao u Vladu? Vi ste baš poznavali svakog ministra kojeg ste dovodili? Nemojte se vi sekirati o tome, pošto vidim da stalno pričate o tome. Bila je rasprava pre neki dan čija je ovo Vlada – da li je Vučićeva, moja. Ovo je Vlada Srbije.Građani Srbije, po svim istraživanjima, veruju najviše ovoj Vladi u poslednjih 10, 15, 20 godina. To je istina. Zato verujem u Srbiju, zato što mislim da je ovo istorijski trenutak za Srbiju, da uradimo nešto zajedno.U ostalom, gospodine Stefanoviću, zašto svi vaši eksperti iz vaše stranke žele da rade u ovoj Vladi? Mi nemamo dovoljno mesta za vaše eksperte. Zašto vaši eksperti iz DS su kandidati za neke funkcije koje ćemo tek izabrati?

ne znam način na koji se borite – da li će biti podeljen ekspoze 15 minuta ili pola sata ranije, da li će biti saslušanje ovih ministara na odborima pre. To su stvari o kojima je trebalo da razgovaramo kada pišemo Poslovnik. To nikad nije bilo. Nikad u poslednje 23 godine u Srbiji to nije bilo. Zašto vi sada insistirate na tome? Da li imate neki ozbiljniji argument ili ćemo se na tome zadržati?Prema

Lično sam ubeđivao Tomislava Nikolića da prekine diskusiju, da biste mogli da budete izabrani. To je bilo dva minuta pre ponoći. Čini mi se da je i prošla ponoć, ali malo ste to lažirali. Hvala vam.

Gospodine Stefanoviću, član 107.Mi nismo impresionirani predsednikom Vlade. Nema razloga ni ni vi da se tako ponašate. Na šta to liči obraćanje predsednika Vlade nama preko ramena ovde dok mi sedimo u Skupštini?Pominjanje

zašto ove ljude predlažete za ministre? Šta to kvalifikuje sve ove ljude? Većinu njih prvi put vidimo. Drugi predsednici vlada su to radili. Danima se o tome razgovaralo.Mi ne tražimo da vodimo razgovore sa gospodinom Mirovićem. Poznajemo se dovoljno politički. Reći ću vam zašto je to važno. Vi se hvalite kursom dinara. Nas interesuje šta o tome misli ministar privrede, biće izabran danas ili sutra­ Taj kurs je najveća prepreka za izvoz u ovoj zemlji. Šta o tome misli ministar finansija? Šta misli gospodin Krkobabić o stezanju kaiša o kome se govori? Vi danas ponavljate fraze iz ekspozea od pre godinu dana. Kako ćete to da uradite? Kako ćete da uspostavite red u sportu? Jedan dan predlažete privatizaciju „Zvezde“ i „Partizana“, a onda, kada se zakuva tamo na tribinama, a to rade uglavnom vaše kolovođe, kažete – nemojte mene da pitate za sport. Evo ga ministar sporta, sutra treba da odgovora na probleme u sportu. Kako će to da uradi? Da li ima program neki? Da li mu treba podrška, pomoć? Zato smo tražili da razgovaramo sa svim ovim ljudima, jer sa njima sada ne možemo da vodimo razgovor, a vi ne mislite da trošite svoje vreme na to i više se bavite vašim misionarstvom između Tadića i Koštunice, a da tada niste uspeli, Srbiji bi bilo bolje.

smo već ukazali na činjenicu da je ova današnja sednica počela u nevreme, da se sednice Narodne skupštine održavaju od 10 do 18 časova, a da mora postojati poseban razlog da se one održavaju u nekom drugom vremenu. Po svemu sudeći je da ste vi smišljeno išli na to da se ova sednica održava u nevreme, u noć,

da bude da ga je sramota. Tako se premijer ne sme odnositi prema narodnim poslanicima. Vi ste dužni da zaštitite narodne poslanike i ugled Narodne skupštine. Ukoliko budete dozvolili premijeru da na taj način razgovara sa narodnim poslanicima, smatraćemo da vi ne želite da razgovarate o pravoj temi. Mi smo za vas ovde opozicija, a ne bivša vlast i tako nas posmatrajte.Dakle, nije tema to kako je Dragan Šutanovac izabran pre deset ili ne znam koliko godina, nego način kako vi birate vaše ministre, kako ste vi nama obrazložili ko su vaši ministri išta su radili do sada u svojoj profesionalnoj karijeri, i o tome želimo da razgovaramo i o činjenici šta ste radili proteklih 12 meseci.Nemojte da nas vraćate 10, 15 ili 30 godina unazad.

moram da ponovim sednica nije zakazana zaista u noć, zakazana je za 15,00 sati, vrlo pristojno vreme i sada je pet sati popodne i nije noć.Dakle, mi raspravljamo o temi tokom dana, ne tokom noći. Molim vas zbog građana Srbije da se to Zahvaljujem gospodine predsedniče. Odmah bih na startu da vam predložim da sednica večeras traje do osam ili devet časova i sutra da se nastavi u 10,00 sati, da radimo normalno. Ne pada nam na pamet da se biramo, kao što su oni to radili u ponoć.Sa druge strane, nisam pitao gospodina Šutanovca, nisam rekao ništa ružno, samo sam ga pitao da li ga je sramota pošto je pre toga rekao kako

moguće je da sam zamenio, ali ima tu još ministara. Pogledaću stenogram, ali mislim da ste rekli.Ali, pošto se mi dosta dugo poznajemo i svi se međusobno poznajemo, nemojte da unosite sada zlu krv u smislu da sada ne smemo da polemišemo. Možemo da polemišemo slobodno. Polemika je osnova svake politike. Mi smo zato ovde u parlamentu. Šta sada vi mislite? Vi ste meni deset godina naturali na vlast, šta je Milošević radio, a mi sada ne smemo da se vratimo tri godine unazad. Pa malopre ste spomenuli Aleksandra Vučića, kao ministra za informisanje. Pa pre koliko godina je to bilo? Molim vas, nemojte da tražite za sebe nešto što ne dajete drugima, ali ste apsolutno u pravu, uopšte me ne interesuje da se vraćamo u prošlost.Zato sam i ovde i voleo bi da to što dobacujete, izađete ovde pa kažete. Nemam ništa protiv. Uvek sam jasno govorio sve što imam da kažem. Moram još jednom da ponovim, uživam u parlamentu, to je najbolja institucija koja postoji u Srbiji, zato što ovde nema laganja i varanja, koliko ste sposobni polemišite i pobedite. Pozivam svakoga od vas na polemiku. Svakoga na raspravu, ako ste bolji pokažite se.A to, da li će da bude sada ekspoze deset minuta, petnaest, ranije, ili da li će biti neki odbori ranije ili kasnije, ja sam učestvovao u formiranju gotovo svih vlada, osim Đinđićeve. Svih vlada od 1990. godine.Prema tome, ja nisam adekvatna ličnost da meni delite lekcije i solite pamet. To možete da pričate nekome, evo Srđanu Dragojeviću, da bi on mogao da pravi filmove na tu temu, ali svi mi znamo kako je to funkcionisalo.Do poslednjeg trenutka niste znali ko će da napravi vladu i sa kim. Da li vi znate devedesetih godina SPO je došao na sednicu, misleći možda da će biti Vlada sa njima, a Milošević je napravio Vladu sa Šešeljem. Da li je tako bilo, preko noći. U svakom slučaju, vi nemate, ovo što ste vi sami rekli, dostavljene su biografije svih kandidata za ministre. Imate biografije, niko nije ništa želeo da sakrije od svih vas, ali nisam osetio potrebu da u ekspozeu, jer to nikada nije bilo, niko nije obrazlagao biografije kandidata.Ali, dobro ako imate nešto da zamerite izvolite. Slobodno, ne znam, možda u nekim vašim diskusijama izražavate i bes, što su neki prihvatili kandidaturu. Nisam pitao gospodina Tasovca ni za koga je glasao, ni da li je uopšte glasao, ni da li je član političke partije, ni za koga će da glasa, itd. Vanja Vanja Udovičić, takođe.Govorim o drugim ljudima, ovde ih u ovoj vladi ima, mislim najmanje sedam ljudi, koji nisu članovi ni jedne stranke. Još jednom ponavljam, ako želite da se raspravlja o tome, postoji jasna procedura, hajde da se dogovorimo kako će se to ubuduće raditi i da pređemo na suštinsku raspravu. Mi smo spremni. Tu smo. Kao što znate, uvek sam dolazio na vaš poziv ovde u parlament. Bojan Đurić, po Poslovniku. **Bojan Đurić** Predsedniče, član 116. Poslovnika obavezuje i druge učesnike u raspravi, u ovom slučaju premijera da se pridržava odredbi Poslovnika, da poštuje dostojanstvo.Poverovao bih gospodinu Dačiću da znam da se radi o dolasku u parlament, meni doduše smeta što smo ovu igru gotovo iste formulacije gledali skoro svakog poslednjeg četvrtka u mesecu. Shvatite jednom gospodine Dačiću, da ima i nas malo mlađih, pa da ta prepričavanja crno belih filmova iz ovog ili onog vremena nisu baš najatraktivnija mnogima od nas, da bismo možda želeli da se radi na drugačiji način.Nemojte vređati parlament kada kažete – želeli biste da diskusija ili rasprave traje pet sati ili pet dana.

Vi to niste podržali, odnosno vaši poslanici, druge vladajuće partije, a sada nam govorite o tome kako se radujete i kako biste najviše voleli da rasprava traje danima. Ne radujete se, pošto to niste omogućili. Inače ne bismo ni pominjali sve ove druge probleme do kojih je došlo u pripremi ove sednice.Zašto nam je bilo važno da razgovaramo sa ministrima? Zato što kažete – počeće debata o reformi penzionog fonda. Znam da gospodin Krstić to hoće, ali isto tako znam da gospodin Krkobabić neće.

u modernom parlamentarizmu da premijer iznosi svoj ekspoze kakav takav, prepisan od prošlog puta, da tako kažem, ispunjen frazama, praznim mestima i rečenicama poput one – ako ova Vlada misli da bude uspešna, biće dobra ili obrnuto.Ne znam da li ste svesni uopšte, iako cenim i znam da volite da dođete u Skupštinu, da volite politički parlamentarni izazov, da li ste svesni da u onim momentima kada vam se ne sviđa nešto što čujete od strane opozicije, ne treba baš takvim tonom i na taj način da odgovorite. Ta nervoza i ta prizemnost koja iz vas uvek pokulja, a onda se u sledećoj rečenici smiri je jedna taktika više puta gledana. Kao i prizivanje starih vremena, gde ste vi svuda bili aktivni učesnik.Verujte učesnik.Verujte gospodine Dačiću, to pomešano sa floskulama, neistinama, sa činjenicom da ne poznajete vaše buduće ministre, da jedan mladi kandidat, gospodin Krstić malopre uspaničeno pogledom traži gospodina Vučića, da mu objasni da li je gospodin Marković u vašoj koaliciji ili nije.

i to će činiti i u buduće. Mi imamo eksperte gospodine Dačiću. Pitajte se da li ih vi imate. Ne u stranci, nego u ovoj Vladi.Ono što je sigurno da jedna stvar koja vam je naročito zaškripala, da tako kažem, kada govorite stalno, već deseti put, gospodo tražite izbore, a moli te boga da ih ne bude. To gospodin Vučić često koristi kao tačan izraz iz psihoanalize. To je autoprojekcija gospodine Dačiću. Vi se projektujete, vi molite boga da ne budu izbori, ali, moram da dodam, molite još neke

recite koji su to, na kojim poljima veliki napreci o kojima ste govorili i recite gde ste to tako sjajno i dobro radili. Hvala. Hvala vam.Kada sam se javio, tada je postojao jasan osnov. Ne želim pogrešno tumačenje, kao što nadam se to niko ne želi, te da neko slučajno pogrešno ne shvati premijera. Gospodine Dačiću, vi ste krajnje pozitivno istakli podatke o tome. Da li je tako? Hvala vam. U odnosu na to, ne želim da oduzimam vreme. Razne stranke imaju potrebu da se politički svađaju.Mene interesuju samo država i pristojnost, te kao što mogu da potvrdim, ne samo ne samo sa mesta predsednika Narodne skupštine, već i sa mesta kandidata za Vladu koja će se rekonstruisati, da nikada građani koji su kandidati nisu išli i ne idu pred odbore, osim ako ih neko pojedinačno pozove da objašnjavaju svoje. Molim vas, pa barem za mene, meni je svejedno da li sam poslanik, da li sam u vlasti ili nisam, ponašam se isto. To je želeo da vam potvrdi i gospodin Dačić. Pretpostavljam da može i gospodin Vučić. Hvala vam.Isto i sada, samo ne želim, jer želim stvarno pristojnu Srbiju. Neka idu ove političe svađe koliko hoće, ali ljudi moraju golim okom da vide šta je red, te sam zbog toga intervenisao na početku. Znam, ja sam gospodina Đelića prošlog puta zamolio da pređe, pošto je on već bio ministar, da se skloni, pošto je seo na mesto gde ne sede ministri, nego građanska lica koja se spremaju i nadam se da neće odustati dok ide ova rasprava, da ih ovo neće deprimirati, nego da će ostati kandidati.Samo sam molio da preduzmemo sve za dostojanstvo Skupštine. Ovo je svečani trenutak u jednom trenutku kada bude polagana zakletva, kao što je malopre bilo zadovoljstvo da pozdravimo dva nova poslanika u ovom sazivu, gospodina Mrkonjića i njegovog kolegu. Molim vas da taj ton sačuvamo i ubuduće. Ako slučajno nema mesta ili dodajmo stolicu ili će neko od kolega, kao što je gospodin Antić ili Ružić, koji su kolege poslanici, znaju da ne moraju sve vreme da sede u klupama.Hvala svima na razumevanju. Molim vas, potrudimo se da se ponašamo dosledno u skladu sa mestom na kome danas sedimo, a mali je broj ljudi koji može da sedne gde hoće i ja koristim tu privilegiju. Hvala.

Nisam pominjao to vreme uopšte. Ne znam zbog čega ste mene uzeli kao nekoga ko je to govorio.Imam u ruci vaš ekspoze od prošle godine, i tad smo ga dobili. Imam ovaj novi. Sem što je ovaj novi u koloru i na skupljem papiru, nema tu nekih velikih promena. Uglavnom je nabijen opštim mestima. Nisam očekivao da ćete porediti 2008. sa 2013. godinom, kada imate rezultat Vlade godinu dana. Zašto nas niste obavestili u kom stanju se država nalazi danas u odnosu na prošlu godinu? Što niste podneli izveštaj o radu ove Vlade koja je imala mandat od godinu dana? Niste nam rekli zbog čega ste zamenili pola Vlade. Ako ste zadovoljni radom Vlade, ako mislite da su rezultati bili kvalitetni i dobri, zbog čega najveća u istoriji srpskog parlamentarizma rekonstrukcija Vlade?Sve zamerke koje ste stavili na period od 2008. godine pa na ovamo su upravo radni ljudi i ministri koji su bili u vašoj Vladi i u Vladi u kojoj smo bili zajedno. Treba da kažete pošteno ovde – ciljevi iz 2012. godine nisu dostignuti. Sad imamo ciljeve iz 2013. godine. Podjednako prazan papir je i jedno i drugo. Nemam problem što ste doneli ovo minut ili dva pre zasedanja Skupštine. Mogli ste da nam ne date, jer ovde ne piše ništa koji je plan, kakav je plan rešavanja krize, kakav je plan sa penzionim fondom, zdravstvenim fondom, kakva će biti poreska reforma, da li ćete prodati „Telekom“, kao što dogovarate, ili nećete. Odakle novac za sve ono što su planovi? To je ono što građane Srbije zanima. Zanima ih i kako će rešavati pitanje problema agrara.Danas imamo štrajkove u Vojvodini, a ne kada se Vlada birala, da li je bila ponoćna, da li je bila „Betmen vlada“, nije „Betmen vlada“, to je nešto što već sutra postaje nebitno.

Na spisku prijavljenih govornika po redosledu ja sam 66. Niste poštovali vreme prispeća jedne prijave.Ako ništa drugo, gospodine Stefanoviću, mogli bi, mogli bi, imate to diskreciono pravo, da uvažite činjenicu da sam ja najstariji poslanik, ne zbog godina, nego i zbog iskustva u Srbiji i njenoj privredi i poljoprivredi, da mi date reč onda kada sam podneo prijavu, a ne ovako. Vi kao da ne želite da ja govorim. Ja mogu i da odem, jer imam i neka druga posla, snimam emisije itd. Ovo je neshvatljivo. Da sam bio među pet, šeste, bilo bi u redu. Toliko je bilo listova tu na stolu. **Nebojša Moram da vam kažem da je skandalozno ono što govorite, gospodine Trnavčeviću, pre svega, zato što za godinu dana, koliko ste narodni poslanik, niste se potrudili da proučite čak ni proceduru i Poslovnik Narodne skupštine. Skandalozno je.Vi ste u svojoj prijavi ispustili da zaokružite da li ste „za“ ili „protiv“. Poslovnik jasno kaže da svaki narodni poslanik koji nije ni „za“ ni „protiv“ ide na kraj spiska. Vi ste to čuli hiljadu puta. Kada vam jedno odgovara, pričate jedno, kada vam odgovara, drugo. Neznanje vas ne opravdava. Morate proučiti Poslovnik Narodne skupštine ako želite da budete njen član.Skandalozno mi je da kažete da imate važnija posla i da možete negde da idete. To je skandalozno. To je vaša obaveza prema građanima Srbije. Izabrani ste za narodnog poslanika. Molim vas da se ponašate u skladu sa Poslovnikom.(Zaharije

deo vladajuće većine i ne spremamo se da budemo deo vladajuće većine. Isto tako kako smo pre 13 meseci glasali protiv izbora Vlade, tako ćemo glasati i protiv rekonstruisane Vlade, najverovatnije sutra.Suviše dugo je trajala ova rekonstrukcija. Na kraju se ispostavilo, i to, nažalost, moram da kažem, da od početka nije postojao jasan koncept, nije postojala ideja i vizija šta treba da bude na kraju rezultat ovog procesa. Do juče je bila nepoznanica ko će biti kandidat za ministarska mesta. I dan danas je nepoznanica koja će se struktura baviti evropskim integracijama. Jedino je jasno da će nova Vlada imati 22 člana umesto 19 i da ćemo imati 18 ministarstava umesto 17.Znamo i to da će u Vladi biti dosta eksperata i vanstranačkih ličnosti. Želim pre svega da kažem gospodinu Vučiću, pošto je on sve ovo vreme propagirao ideju da bude što više eksperata, stručnjaka i vanstranačkih ličnosti, da je još Platon pisao u „Državi“ o tome da državu treba da vodi prvi stalež, tj. upravljači i da su to mudraci, da su to filozofi koji se spremaju 50 godina da bi preuzeli upravljanje državom. Taj model je isproban još u starom veku, u Sirakuzi na Siciliji, i pokazalo se da u praksi to ne može da funkcioniše.Iz iskustva, parlamentarnog iskustva govorim da smo uvek imali problem sa ljudima koji su na ministarska mesta došli kao vanstranačke ličnosti. Imali smo i premijera kao vanstranačku ličnost. Imali smo razne ministre kao vanstranačke ličnosti. Problem je bio u tome da, kada se raspravljalo o ozbiljnim političkim pitanjima, oni su uvek činili korak unazad i rekli su – mi nismo političari, mi dolazimo iz struke, mi nemamo odgovor za ta pitanja, time treba da se bave političari. Najdobronamernije kažem da se plašim da ćemo taj problem imati i sada, bez obzira što želim uspeha svim budućim ministrima koji nisu članovi članovi stranke i koji nisu stranački obojeni.S druge strane, kada se Vlada već formira kao kao organ u kojem ima i stranačkih ljudi i vanstranačkih ljudi, eksperata, onda mi na primer nije jasno - zašto je baš ministar finansija vanstranačka ličnost, a zašto je ministar za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu stranačka ličnost, podpredsednik stranke, u ovom konkretnom slučaju?Mislim da ministar finansija i ne govorim protiv gospodina Krstića, nemojte ovo lično shvatiti, ali ministar finansija kao institucija treba da bude čovek sa političkim iskustvom, sa političkim autoritetom, da bi u Vladi mogao da kaže – ne i da bi u Vladi mogao da svojim kolegama koji vode određene resore kaže – za ovo ima para, za ovo nema sredstava.Ne mogu da zamislim situaciju u kojoj vanstranačka ličnost, ministar finansija, može da kaže potpredsedniku najjače stranke danas u Srbiji da za određene ciljeve nema sredstava. To jednostavno nije prirodno. prirodno. Barem nije prirodno u Srbiji. To govorim iz iskustva.S druge strane, mislim da bi baš ministar zadužen za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu trebao da bude vanstranačka ličnost, ekspert, stručnjak, ako baš forsiramo stručnjake da budu u Vladi da sredstva, ukoliko će sredstava uopšte biti, pošto je situacija takva, teška su vremena, ne deli određenim lokalnim samoupravama, odnosno projektima određenih lokalnih samouprava po nekakvom partijskom ključu.Nemojte mi zameriti, gospodine Miroviću, što ovo govorim, jer ovo govorim opet iz iskustva. Ovo nije upereno protiv vas. Ovo je deklaracija. Ovo je iznošenje činjenica iz prošlosti ovog parlamenta i prošlosti ove Vlade.Dozvolite mi da govorim o tome šta smatramo rezultatima ove Vlade za poslednjih 13 meseci, šta zameramo ovoj Vladi i koja su naša očekivanja. Biću dosta konkretan i želim da pomognem i onim ljudima koji su u Vladi 13 meseci i onim ljudima koji će od sutra ili prekosutra preuzeti ministarsku odgovornost i ministarske funkcije.Mislim da, bez obzira što smo opoziciona stranka i što ćemo to ostati, treba da kažemo i da čestitamo na hrabrosti ovoj Vladi Republike Srbije, na odlučnosti i zarad istine, moram da priznam i u svoje ime i u ime mnogih, da nismo očekivali mnogo toga pozitivnog od onoga što je ova Vlada učinila za poslednjih 13 meseci. Tu pre svega mislim na Briselski sporazum, koji je jedan istorijski rezultat, a sa druge strane mislim i na napredovanje ka EU. Mislim da mnogi nisu očekivali ovakvu dinamiku i zbog toga javno moram da kažem i da čestitam Vladi na tome, na ovim rezultatima iz poslednjih 13 meseci. To se isto odnosi i na borbu protiv korupcije.S druge strane, kada već govorimo o evropskim integracijama i o uspesima ove Vlade vezano za evropske integracije, onda moram da kažem da mi nije baš najjasnije kako je moguće da već mesecima slušamo o tome da je pristupanje EU jedan od vrhunskih prioriteta Vlade Republike Srbije, prvi ili drugi prioritet ove Vlade, a da smo došli u situaciju da smo do sada, do juče imali potpredsednika Vlade zaduženog za evropske integracije, a od sutra ili prekosutra ćemo imati i ministra bez portfelja koji će se baviti evropskim integracijama.Ovo opet nije lično. Vrlo mi je drago što će gospodin Branko Ružić, što će se on baviti evropskim integracijama. On je čovek sa parlamentarnim iskustvom, sa političkim iskustvom i pretpostavljam da će uspeti da obavlja ove zadatke. Ali, nije dobra poruka, dame i gospodo, da smo do juče imali potpredsednika Vlade za evropske integracije, a od prekosutra imamo samo ministra bez portfelja, bez obzira o kojoj ličnosti se radi.Isto tako mi nije jasno kako je moguće da smo tek juče popodne saznali da ćemo imati ministra bez portfelja koji će se baviti KiM. Kada već rekonstrukcija traje mesecima, pola godine, kako je moguće da je Vlada Republike Srbije tek juče došla na ideju da se ministarstvo bavi ovim pitanjima? Kada je već tako, zašto onda nemamo ministra bez portfelja koji bi se bavio pitanjem ljudskih i manjinskih prava? Mislim da i ta oblast zaslužuje da umesto jedne Kancelarije ima i Kancelariju i ministra, kao što je to predviđeno za evropske integracije i KiM.Kada govorimo

stanovništva u Vojvodini počinjenih 1944. i 1945. godine. Samo zbog toga je vredelo biti član ovog saziva Narodne skupštine. Zbog toga želim ovom prilikom da se zahvalim svima koji su u Narodnoj skupštini glasali za tu Deklaraciju.Isto tako, gospodine Dačiću, kada ste imali sastanak predsednikom Republike Mađarske, 26. juna ove godine, čini mi se, onda ste javno obećali na zajedničkoj konferenciji za štampu da će Vlada Republike Srbije na jednoj od narednih sednica usvojiti zaključak, ili uredbu, kojim će se staviti van pravne snage dve odluke iz 1945. godine, kojima su kolektivno ljudi proglašavani ratnim zločincima samo zbog nacionalne pripadnosti. Pitam vas, gospodine Dačiću, kada možemo to očekivati, jer želimo da zatvorimo ovo ovo tragično poglavlje zajedničke prošlosti srpskog i mađarskog naroda?Mislim da nema nijednog razloga da se sa ovim odugovlači i trebalo bi staviti tačku na ovo pitanje.Isto tako, kada smo kod ovog problema, mislim da bi u Čurugu, kod spomenika koji je izgrađen isključivo iz sredstava Republike Srbije, iz budžeta Republike Srbije, da bi trebalo postaviti one kamere o kojima je bilo reči, da ljudi ne bi strepeli zbog toga da li će biti na meti određenih vandala. To je bio dogovor i ja na vas apelujem i ovom prilikom da to zajednički ispoštujemo. Možda ne bi trebali ovom prilikom da zalazimo u takve detalje, ali mislim da se radi o izuzetno važnoj temi.Kod rezultata, moram da spomenem da je usvojena naša inicijativa vezano za sitne krađe i da je limit spušten sa 10 hiljada na pet hiljada dinara i to je prvi korak, što je vrlo pozitivno. Ali, isto tako, imamo inicijativu za predlog zakona o izmenama i dopunama dva zakona, u interesu toga da se uvede nulta tolerancija za tzv. sitne krađe. Moram da kažem, gospodine Vučiću, da mi apsolutno podržavamo vaša stremljenja vezano za nultu toleranciju, kriminal, korupciju, utaju poreza, neplaćanje poreza itd. Ali, verujte, ljudi s opravdanjem pitaju – kako je moguće da Vlada zagovara nultu toleranciju za korupciju, a isto tako ne štiti po principu nulte tolerancije imovinu građana? Znate, pet hiljada dinara je puno za mnoge građane Republike Srbije. Zbog toga vas pozivam da podržite našu inicijativu da se uvede nulta tolerancija vezano i za za tzv. sitne krađe.Kada govorimo o zamerkama, gospodine Dačiću, danas niste rekli ni reč o tome kako Vlada Republike Srbije zamišlja rešavanje problema vezano za AP Vojvodinu? Prošli put ste rekli da će Vlada poštovati dostignuti stepen autonomije, zbog toga što nema razloga za drugačiju politiku prema Vojvodini, jel je to autonomija u Srbiji a ne protiv Srbije. Apsolutno se slažemo. Ali, kako je onda moguće da je 17. jula prošle godine jedan od prvih zakona koje je Narodna skupština usvojila bila izmena Zakona o budžetskom sistemu kojim je relativizovana ustavna garancija vezano za finansiranje Vojvodine? Kako želite da rešite problem vezano za Radio-televiziju Vojvodine? Da li razmišljate o tome?Kako je moguće da je vaša Vlada prethodnih godinu dana oduzela 26 milijardi dinara od lokalnih samouprava i tri milijarde dinara od AP Vojvodine? Da ne govorimo o nepoštovanju ustavnih garancija vezano za famoznih 7%. Ali, o tome se više i ne govori, zato što je ta ideja toliko kompromitovana da ne vredi o tome ni govoriti. Ali, mislim da probleme treba rešavati.Ako želimo rešavati probleme, onda mislim da treba sesti sa odgovornim ljudima koji vode Vladu i Skupštinu AP Vojvodine. Nije prirodno da nema komunikacije na tom

govorimo o poljoprivredi, gospodine Glamočiću, ja bih samo vrlo kratko o dva problema. Prvi se odnosi na stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji, prekosutra, prema kojem će državljani EU za četiri godine moći da steknu pravo svojine i na poljoprivrednim zemljištem. Ja znam da sada ne možete odgovoriti na ova pitanja, ali, pozivam vas da zajedničkim snagama nađemo rešenje za to pitanje, za taj problem. Jednostavno, nije prirodno i to nijedna država nije radila, da, ne bih da licitiram datumima ali sigurno nekoliko godina pre našeg ulaska u EU, na takav način liberalizujemo vlasništvo nad našim najvećim prirodnim resursom, poljoprivrednim zemljištem.Ima primera iz EU kako se to može rešiti. O tome sam razgovarao sa komesarom Fileom kada je bio u Narodnoj skupštini pre mesec i po dana. Postoji način da se to reši. To je za nas od izuzetne važnosti i mi ćemo sigurno posvetiti ogromnu pažnju rešavanju tog problema. Nadam se da ćete i vi.Isto to se odnosi na problem registracije priključnih mašina. To je opet jedan sitan problem za državu, ali verujte da je ogroman problem sa poljoprivredne proizvođače, jer se stavljaju pred nemoguće uslove registracije određenih mašina koje se ne mogu registrovati, a policija kažnjava te poljoprivredne proizvođače koji ne registruju nešto što se ne može registrovati.Gospodine

obavestiti o tome da po našem Ustavu nije dozvoljeno smanjivanje dostignutog nivoa ljudskih i manjinskih prava. Nadam se da ćemo sa pisanjem tzv. medijskih zakona početi od nule. Mi ove predloge zakona, odnosno nisu još ni predlozi, nacrte zakona ne možemo da podržimo zbog toga što bi doveli do smanjenja dostignutog nivoa ljudskih i manjinskih prava. Dovelo bi do toga da nacionalni saveti nacionalnih manjina ne bi mogli da budu osnivači sredstava javnih informisanja i to je u suprotnosti sa članom 79.Isto bih gospodina Krstića želeo da pitam – da li su vas obavestili da prema članu 184. vi, kao ministar finansija, i cela Vlada imate određene obaveze prema AP Vojvodina? Da li znate, znam da ne možete da odgovorite, ali molim vas klimnite glavom barem, da li ste obavešteni o tome da je ova vlada, čiji ćete vi biti član, obećala da će do sredine ove godine biti donet zakon o finansiranju AP Vojvodine? Taj zakon je trebalo doneti do kraja 2008. godine. Svaka Vlada, i prethodna i sadašnja, krši Ustav ako ne predloži Narodnoj skupštini donošenje tog Vreme.)Još samo jedna rečenica za budućeg ministra privrede. Nadam se da će se odustati od onog koncepta zakona o privrednim komorama, koji kruži nedeljama u javnosti Republike Srbije, onog nacrta ili prednacrta, prema kojem Privredna komora Vojvodine i regionalne privredne komore ne bi postojale u budućnosti. Mislim da bi da bi to bilo apsolutno štetno.Još jednom da sumiram. Nećemo glasati za izbor ove vlade, ali želim da budemo i dalje konstruktivna opozicija. Nadamo se uspešnoj saradnji sa svim dosadašnjim i budućim ministrima. Hvala. Poštovani predsedniče parlamenta Skupštine Srbije, uvaženi narodni poslanici, dr Stefanoviću prekršili ste član 107. stav 1. po ko zna koji put od tri popodne do danas.Bez elementarnog poštovanja i bez ikakvog vaspitanja se ophodite prema Zahariju Trnavčeviću, jednom od najstarijih kolega najstarijih kolega koji ima 87 godina. Vi možete, Stefanoviću, unuk da mu budete. Ne smete tako da razgovarate ni sa kim. Pri tom je čovek u pravu. Nije znao da stavi da li je za ili protiv zato što ekspoze nije dobio na vreme. Opomenuli ste ga bez ikakvog razloga i tražim od vas izvinjenje. Nemojte ubuduće frustracije Ivice Dačića i Aleksandra Vučića da

za razliku od vas, a mislim da ste i vi, ja sam svestan da frustracije Ivice Dačića su takve da mu je krivo što se u svojoj Vladi pita manje od Tasovca. A, frustracije Aleksandra Vučića

I već nekoliko sati, sa izuzetkom diskusije gospodina Pastora, slušamo viku, pritiske, ružne uvredljive reči, u jednom trenutku podsećanje na period od pre15 godina, kad im odgovara, kad ih podsetite na samo period od tri godine, onda - nemojte da nas vraćate u prošlost. Slušamo o tome kako vlada nikada ništa nije uradila, gospodin Pastor je pronašao i nekoliko dobrih stvari. Hvala vam na tome. Zato u svom narodu ima mnogo veću popularnost od nekih drugih koji su pledirali na to da u njegovom narodu ima veću popularnost od njegove političke stranke.Želim stranke.Želim da kažem i spreman sam da odgovorim, nisam odgovarao upravo zbog onoga što su neki pominjali, a to je elementarna građanska pristojnost i vaspitanje, a ne zbog toga što nije bilo argumenata da se odgovori.Naime, na argumentaciju - ne plašimo se mi vas, jer da nije tako, Vučić bi danas bio informisanja, moj jedini odgovor je - Vučić je danas potpredsednik Vlade, možda sutra će biti, možda sutra neće biti, ali to nikakve veze ni sa kakvim strahovima nema, niti će to što vi probijate decibele i to što povišenim tonom govorite mene da otera sa ove stolice, niti da promeni moj stav ili moje mišljenje o vama ili o budućnosti Srbije.Što se tiče rečnika - prizemnost, floskule, neistine, do toga da neki vide uspaničeni pogled Lazara Krstića prema Vučiću, moram da vam kažem da ne znam kako bi i zašto bi neko bio uspaničen. Mi smo danas imali dvosatni razgovor, dvosatni razgovor o budućnosti Srbije, o radu Ministarstva finansija, i sa ministrom privrede juče i sa ministrom poljoprivrede, razgovarali o onome što nam je plan, a pokušaću, zarad građana Srbije, da kažem, da ukažem na to šta je to što je urađeno sa preciznim rezultatima. Rekao bih i nešto opširnije od onoga o čemu je govorio vrlo precizno gospodin Dačić, da to izložim pred vama i da vam kažem šta je ono čime nismo zadovoljni, šta je ono što mislim da bismo morali da menjamo u narednom periodu.Istovremeno, kada neko kaže, a stalno se izlazi sa tom rečenicom – kako je moguće da ste zadovoljni radom Vlade ili da bilo šta pozitivno možete da kažete o radu Vlade, a menjate najveći broj ministara u Vladi? To je zato što postavljate ciljeve mnogo više od vaših prethodnika. Zato što mi, da se metaforično izrazimo, kada skačemo sa motkom, hoćemo da preskočimo šest metara, a ne metar

i uvek od sebe, pre svega, a onda i od drugih traže više i traže bolje. To je suštinski razlog, to je ključni razlog zbog kojeg smo mi tražili sebe da menjamo, da bismo pokazali ostalima koliko smo spremni da menjamo stvari u Srbiji.Mislite li da je meni bilo lako da kažem – izvinite, ne mogu istovremeno da bude i ministar odbrane, ne mogu da stignem? Ima ljudi koji to nikada neće reći. reći. Kao što vidite, veliki broj ljudi je to potpuno mirno, dostojanstveno prihvatio i razumeo o čemu se radi. Hoćemo da neko radi više i da neko radi uspešnije.Kada govorimo o rezultatima te Vlade, tačno je da Vlada danas ima međunarodno-pravnu poziciju, političku pre svega i pravnu poziciju neuporedivo bolju nego što je imala pre godinu dana. Srbija je danas poštovani član onoga što eufemistično nazivamo neretko međunarodne zajednice.Politika je naša bila ovakva ili onakva pre 15 i 20 godina, ali to je rezultat politike Vlade Srbije koji je postavljena pre godinu dana. Ta politika ne znači samo da je takav odnos, kada govorimo o međunarodnoj zajednici zapadne civilizacije prema nama,

to je izgovori prvi zamenik predsednika Ruske Vlade Dimitrij Rogozin. Očekujemo i predsednika Putina u decembru da se pojavi na otvaranju radova „Južnog toka“ u Republici Srbiji. Takvu vrstu saradnje imamo i sa Narodnom Republikom Kinom, takvu vrstu saradnje, a veoma važnom je smatramo, imamo i sa Ujedinjenim Emiratima i sa mnogim drugim arapskim, kao i drugim nearapskim afričkim zemljama.Istovremeno bih rekao da, ono što je važan rezultat, to jeste borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Spremio sam, mislim da je važno zbog građana Srbije da čuju šta je to bila kritika predstavnika bivšeg režima i na koji način su ono ovde u Narodnoj skupštini govorili o nama, šta su to rekli, a onda želim da iznesem građanima Srbije i svima vama, uvaženi narodni poslanici, šta je stvarna istina.Naime,

iz Narodne skupštine Republike Srbije, za one koji to nisu mogli da vide i za one koji to nisu mogli da čuju. Gospodin Stefanović je, citiram, rekao: „Ne znam zašto, ali ono što znam, gospodine Vučiću, rekli ste da je bolje u mnogim sferama. Ja vas pitam – u kojim je to sferama bolje za vreme ove Vlade?

Želim da vam pročitam zvaničan izveštaj, ne Aleksandar Vučića, ne Biroa za koordinaciju službi, već Tužilaštva za organizovani kriminal u periodu od 1. avgusta do 31. jula, tačno godinu dana. Podignut je najveći broj optužnica u sferi u sferi organizovanog kriminala u prethodnim godinama. Podignuto je ukupno 180 optužnica. Naime, optužnica čak 180, podigli smo 117 optužnica u krivičnim postupcima pokrenutim nakon 1. avgusta 2012. godine, a zatim podignute su optužnice za istrage koje su počete u periodu pre 1. avgusta 2012. godine, to je 63. Od ovih 117, čak 113 optužnica za organizovani kriminal su potvrđene.Dakle, kada govorite o argumetnima, nula i 180 složićete se da nisu isti, rekao bih da nisu ni slični brojevi. Toliko o istini i tolio o podacima kojima baratamo i o onome što građane zanima.Želeo bih takođe da vam kažem da su donete, što se pravosuđa tiče, od 1. avgusta 2012. godine do 31. jula 2013. godine, donete prvostepene presude protiv 254 lica, od toga 204 osuđujuće i to u odnosu na 198 lica izrečena je kazna zatvora. Tužilaštvo za organizovani kriminal je u pomenutom periodu zaključilo 53 sporazuma o priznanju krivičnog dela, gde su okrivljeni i osuđeni na zatvorske kazne u rasponu od šest meseci do 15 godina.Ja sad moram da pitam – sa kojom mi onda argumentacijom uopšte razgovaramo i na koji način smo primorani da odgovaramo i kako je moguće da neko na takvim takvim metodama pokušava da unese nemir među naše građane, služeći se najbrutalnijim neistinama, a da pri tome ne ume da kaže ni jedno malo – izvinite zbog takvih neistina.Želim da kažem, pošto su neki pominjali - ne znate šta ćete sa sobom, hoćete li da prodajete Telekom. Ne, to neki drugi koji nisu znali šta će sa sobom, pokušavali su da prodaju Telekom i to u vreme dok je Telekom još bio relativno zdrav iako su ga nagrizali. Nagrizali su ga strašnim ugovorima, strašnim ugovorima. Naravno, te stvari ne mogu da ostanu doveka tajna ni za javnost, ni za nadležne državne ograne. Tolikim strašnim ugovorima da biste bili šokirani i toliko strašnim da ja u ovom trenutku ne smem čak ni da vam govorim detalje tih ugovora. Kada vam to kažem, to vam govorim zato što me je sramota da iko sazna kakve smo to mi ugovore pravili. Sramota me je zato što ne želim ni o kome iz bilo kojeg prethodnog perioda da govorim na takav način, jer znam da i neko iz inostranstva ovo gleda i može da zna - ej, pa kakva je to zemlja, mi tamo treba da poslujemo i tamo treba da radimo.Kada bih vam rekao kakve veze su se pronalazile za ugovore od preko milion evra. Ne milion dinara poštovani prijatelji, ugovora od preko milion evra, a onda je pokušao da se proda Telekom, pokušali su da prodaju Telekom, pa Telekom nisu mogli da prodaju za preko milijardu i 100. nije 49 nego kontrolni paket akcija. Danas dve godine posle toga kad ste znali kako je razoren Telekom itd, kada razmišljamo, a nećemo da ga prodamo ukoliko nemamo značajno veću cenu od te i ukoliko ne znamo šta ćemo sa tim novcem, vi kritikujete našu Vladu, a da niko živ ne razume zašto nas kritikujete. Zato što smo odgovorni, pa kažemo ne znamo na šta bismo potrošili novac ili ako ga budemo prodavali iako je u lošijem stanju zbog međunarodnog povoljnijeg položaja Srbije prodaćemo ga za veći novac, privatizovaćemo ga za veći novac i to je opet neki problem. Čekajte ljudi, ima li u ovoj zemlji što nije problem. Šta god uradite bolje to je problem.Govorili ste nam kad smo rekli da ćemo dovesti strance, kao najgori ksenofobi ste nam rekli, nemojte strance da nam dovodite. Kada smo rekli, dobro nećemo strance, dovešćemo naše stručnjake iz inostranstva, naše ljude koji su otišli, koji žive u SAD, u evropskim prestonicama, koji su najbolji naš izdanak. Sve je bilo odlično dok to nismo mi to predložili. Onog sekunda kada smo mi to predložili, taj predlog više ne valja. Da li to znači da u ovoj zemlji šta god da uradite, kako god da uradite nikada neće biti dobro dok to vi ne predložite. Onda kažite da je jedini razlog te kritike da je racio legis vaše kritike u stvari – hajde da mi budemo na vlasti, ne sviđa nam se što gledamo neke druge na vlasti.To se tiče izbora, obično temu izbora pokreću oni kojima je najmanje do izbora, zato neki drugi o izborima gotovo nikada ne govore, ili gledaju da izbegavaju tu temu. Mislim, da sam o tome dovoljno

Prebačeno je za fabriku kablova u Jagodini koja se nalazi u restrukturiranju. Zašto ne kažete da je 2008. godine prebačeno četiri puta više novca za istu tu fabriku. Više vam nije smešno kada vam ovo izgovorim, a danas vam je bilo mnogo smešno kada ste konstatovali da je danas 30 miliona otišlo u tu fabriku zato što tamo radi 2000 ljudi i zato što moramo da nađemo, i danas smo se mučili i bavili smo se rešavanje problema i te fabrike, i Jagodinske pivare i mnogih drugih fabrika u Srbiji sa novim ministrom finansija i sa novim ministrom privrede da vidimo kako da rešimo taj problem. Hoćete da tih 2000 ljudi ne dobiju platu? Kažite to ljudima – mi smo za to da vi ne dobijete platu. Kažite da je to razlog. Kažite šalili smo se kada smo govorili da treba da dobijaju četiri puta više. Mi smo to smanjili, kao što smo smanjili subvencije za železnicu. Sada vam kažem, dramatično ćemo smanjiti subvencije za železnicu. Gledaćemo da ih smanjimo svuda zato što naš koncept, to je moj odgovor vama gospodine Pastor, mora da bude i nije važno ko će da bude na vlasti, sutra ćete možda vi da budete sa nekim drugim na vlasti, možda će ponovo da dođe DS, ne izgleda mi tako ali sve je moguće na političkoj sceni.Dakle, iako to bude tako mora da se pravi zdrava država kao što i od JAT-a koji je gubio godišnje 38 miliona evra i slušali smo bajke o svemu. Da li je neko od vas bio zadovoljan i uslugom i svim onim što smo mogli da dobijemo od našeg nacionalnog avio ponosa. Nije, što to ne kažemo otvoreno. Napravili smo sada nešto novo, nešto drugo što treba za samo 12 meseci da nam donosi profit od 30 miliona evra. Nije dobro zato što treba 300 ljudi da ode sa posla. Znate šta je problem za one sindikate koji guraju saopštenja po novinama svaki dan. Hoćete da vam kažem svima, da čuju svi građani Srbije šta je problem. Problem je u tome što njih nekoliko desetina neće da radi testove, testove, recimo, za engleski jezik. Zašto to ne kažete to ljudima. Hoćete da kažete da neko želi da ih otpusti. Hoćete da kažete onakav Vučić hoće da vas otpusti sa posla. Ne, neće, ali ako hoćete da radite u jednoj od najuspešnijih kompanija, ne regionalnih samo, već evropskih, morate da znate engleski jezik, morate da položite druge testove. To – neću da proveravam svoje znanje zato što sam pre 40 godina stekao diplomu, to je prošlo vreme i to ljudi moraju da znaju da je to prošlo vreme.Ista vreme.Ista je takva priča i sa svim ostalim stvarima. Hoćemo li mi ljudi da pravimo zdrav sistem ili bolestan sistem koji će na slamčicu da umire, polako ali sigurno. Mislim da je vreme, možda se gospodin Jovanović naljuti što ću tu reč da iskoristim iz njihovog slogana, da napravimo neku vrstu obrta, neku vrstu preokreta da kažemo – da, podnećemo sve teške udarce, podnećemo sve vrste zloupotreba, podnećemo sve te priče gde će da nam govore da smo mi krivi za za otpuštanje ovoga, da smo krivi za ne znam šta sve što direktori više neće moći da voze takve limuzine kao što danas voze, a vozili su ih hvala bogu, pre bih rekao nažalost. Dakle, za sve to potrebno će biti mnogo strpljenja, mnogo truda i mnogo udara da se preživi ali mislim da Vlada nema nikakvog izbora.Pričali smo i porezu. Pre nekoliko nedelja, do pre, rekao bih šest meseci, pa pet meseci, bilo je normalno da se u Srbiji da se ne plaća porez, uobičajno . Nekako smo uspeli, čini mi se zajednički, zajednički sa vama da napravimo to danas da je sramota, da i oni koji su očekivali da ima država kaže – ne morate da platite porez na kraju su dočekali jasan odgovor države – svako mora da plati porez, i Simpo, i Zvezda, i Partizan i svako u ovoj zemlji mora da plati porez. Izvinite, mislim da je to jedan veliki napredak.S druge strane, kažete – rešavajte probleme pokrajinskog javnog servisa. Da vas obavestim nisu vam to rekli. Primili smo ljude. Ljudi iz mog kabineta su razgovarali sa njima i preduzeli smo mere. Oni će primiti plate, nisu ih od maja primali i sada će to biti rešeno. Pitam sada neke druge, one koji su imali političku pasku nad tim, oni koji su to držali pod svojom kontrolom kako su govorili i hvalili se svuda. Što ako su to držali pod svojom kontrolom nisu razmišljali kako i na koji način da pomognu zaposlenima. Kako i na koji način da reše njihove probleme, bilo je važno da njihova slika bude što leša, da naša slika bude što ružnija, a onda kada je došlo, doteralo „cara do duvara“, e onda, hajde sada neki tamo Vučiću i još neki dođite da rešavate probleme inače ćemo mi da demonstriramo protiv vas. Mi ćemo i taj problem da rešimo.Želim da vam kažem još samo povodom onoga što ste uputili gospodinu Tasovcu. Naša politika i tu je bila onakva za koju sam siguran da se i vi zalažete, a to je što manje troškova iz države.Sa gospodinom Dinkićem sam oko toga imao razgovor i jednu od retkih rasprava. To je bilo oko regionalnih televizija, da li da ih finansira država ili da ih ne finansira. Ja sam bio protiv. Hoćete da vam kažem zašto?Ja na sebe preuzimam to. I vaš gnev preuzimam na sebe. Nije bio kriv gospodin Dinkić, on je bio za to da to ostane. Ja sam bio za to da se to ukine. Hoćete da vam kažem zašto? Pa zato što to neko mora da plati. To moraju da plate oni koji proizvode hleb, to moraju da plate oni koji proizvode pivo, to moraju da plate oni koji proizvode sokove. A znate u šta se to pretvori kad napravite nišku regionalnu televiziju kako će gradonačelnik Niša i ostali iz Niša, slučajno je član SNS ili nije važno koje stranke, kako da on bude što lepši a ovi drugi što ružniji. Ali o trošku našeg naroda i o trošku naše države. I to nema veze sa manjinskim pravima.Mi ćemo sačuvati sve programe na manjinskim jezicima i na javnom pokrajinskom servisu, kao što ćemo sačuvati sve ono što su ne samo dometi međunarodnog javnog prava u smislu zaštite ljudskih i manjinskih prava, već i više od toga. I u dogovoru sa vama. U razgovoru sa vašom političkom strankom i sa vašim ocem i sa vama, i sa gospodinom Ištvanom koga veoma poštujem, mislim da sve što smo se dogovorili što je bilo važno za oba naša naroda, da smo poštovali.Jesam li nekada gospodine Pastor tražio nešto za našu stranku? Jesam li nekada tražio nešto za bilo šta što je neprilično? Ne. Trudili smo se da uradimo najbolje za našu državu zajednički i da uradimo u interesu naših naroda, i da bude, rekao bih, ne samo mir, već da postoji jedno neuporedivo veće poverenje između Srba i Mađara. To je stvar koju smo se trudili i koju ćemo se truditi i u buduće. I vi znate, kada je zapinjalo, kada nije moglo da prođe, kad ne može, znate kako smo i brzo i efikasno reagovali.Što se tiče sporta, jer su neki pitali, a danas Vanja Udovičić ne može da odgovara na pitanja. Da. I u sportu će biti reforme. Da. Ono što se dogodilo svuda u svetu dogodiće se i u našoj zemlji. Da. Ne možete da mi objasnite da „Zvezda“ i „Partizan“ ne mogu da budu uspešni ako budu privatizovani, a „Mančester Junajted“ može. A čini mi se da je malo uspešniji ovaj „Mančester Junajted“ od svih ovih naših klubova. Malo uspešniji.Ali je naš problem u tome što mi živimo u srednjem veku i mi bismo i dalje želeli da pet miliona ljudi odlučuje o nečemu, a da pare budu državne. A da se izvuče i za jedan i za drugi klub ako može po 10-15 miliona evra na godišnjem nivou. Pa to neko mora da plati. Da li ćemo mi to uspeti? Ako me pitate ja mislim da sve ove ciljeve koje sam rekao nećemo moći da izvedemo za godinu dana ili za dve godine. Ali ako izvedemo 80% od toga ili 70% od toga Srbija će dramatično napredovati.Što se tiče ministara dobili ste njihove biografije. Nikada nije bila praksa, toga se sećam, da se sad opširnije govori sem biografija ljudi koje ste mogli da pročitate. Ne znam, bilo bi možda i neukusno da se govori mnogo lepše od onoga što ste mogli da pročitate. Ali smo se trudili da kandidujemo ljude za koje ne možete da kažete da su nestručni. Za koje ne može niko da kaže u našoj zemlji da nisu uspešni.Ko može da kaže da Udovičić neće na najbolji način predstavljati našu zemlju?

tad je on bio genije, a danas nije dobar. Ili možda je i on dobar ali mu ne valjaju oni koji su ga doveli. Pošto su oni meta. Ili profesor Glamočić ne valja, a ja mislim da je jedini na poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu koji je tri puta za redom biran na tu katedru. I kada smo mi pitali koji su najstručniji ljudi imali smo između dve ili tri osobe dilemu. I u svakoj od tih opcija bio je i profesor Glamočić.Dakle, to su ljudi koji su došli da pokušaju nešto da promene. Ljudi koji su, tačno je, u pravu je tu gospodin Jovanović, mnogo rizikovali. I da nemate zabluda nikakvih, svakome od njih je to rečeno.Lično sam to rekao i gospodinu Tasovcu i gospodinu Udovičiću i gospodinu Raduloviću i gospodinu Glamočiću i gospodinu Krstiću. Lično sam im to rekao.

i da je situacija u Srbiji u svakom pogledu mnogo teža nego što im izgleda. Ali ako imamo petlju, ako imamo hrabrosti, ako imamo energije dovoljno, ako imamo želje da zemlju možemo da pomerimo napred.Ova zemlja danas i ne samo po ovim parametrima, nemojte da smetnete s uma da će ove godine industrijska proizvodnja ipak biti znatno veća nego prošle godine. I biti u rastu a ne u padu. Srbija nije u recesiji. Ovde očekujemo tek do kraja godine mnogo značajnih investitora. I „Boš“ i „Mercedes“ i „Azaka“ i „Takatu“ itd.Dakle mnogo značajnih investitora očekujemo. Očekujemo potpisivanje ugovora sa „Mubadalom“, veliku fabriku sa Mikondaktora dakle, u našoj zemlji. Mnogo toga još očekujemo. Ali ništa od toga neće biti dovoljno ako mi ne budemo svim silama i svim snagama pokušali da razbijemo ono što je u našoj svesti i ono što je u našem ponašanju. Ne može to niko drugi da uradi.Pogledao sam danas jedno istraživanje, neću o političkim strankama. Ali u tom istraživanju 24,5% ljudi u Srbiji misli da ne postoji ni jedna vlada koju bi bilo ko, bilo kada oformio, koja nešto može da uradi za Srbiju. Dakle, četvrtina Srbije misli da smo svi apsolutno nesposobni i da nam niko nikada ne može da promeni.

primio sam predstavnike banatskih paoara, primam sve ljude koji, kad god je to moguće, izraze želju da dođu u Vladu Srbije.Izvinite, dragi prijatelji, mi imamo berzansku robu. Vlada Srbije je isplatila 94% subvencija, dakle, 94% naših obaveza smo, što se subvencija tiče, izvršili.Jesmo li mi krivi što Ukrajina ima najveći rod u istoriji Ukrajine i što je cena berzanske robe takva, jer neko nam je držao pridike pre neki dan, pa je govorio, prošle godine vam je bila cena šljive 23 dinara, a sada je 10 dinara, ili cena pšenice je bila ovoliko viša nego što je danas.Kakve danas.Kakve to veze ima sa Vladom Srbije i to građani Srbije moraju da znaju, to jednom neko mora da kaže građanima Srbije da Vlada sa tim nema i neće imati nikakve veze. Vlada može da pomogne, da ukaže prerađivačima na određene stvari, ali ne može Vlada da se meša u cenu berzanske robe i to ljudi u Srbiji moraju da znaju da nije posao Vlade. Naš je posao da na najbolji način subvencionišemo poljoprivrednu proizvodnju, naš je posao da vidimo možemo li da ukrupnimo posed, naš je posao da vidimo kako možemo da pomognemo u primeni agrotehničkih mera, a ne da obezbeđujemo cenu, jer to je prošlo pre 25 godina, vreme.Da li treba ponovo kolholzi i sovhoze da organizujemo i da garantujemo cenu na takav način. To je nemoguće. To je suprotno pravilima EU. to je suprotno tržišnim pravilima.I ja znam da se mnogi ljudi čude sad što ja ovo govorim. Ali to je tako. I to će tako biti ko god bio na vlasti. ko god bio na vlasti. A nemamo problem, primićemo ih sve i uvek ćemo da vidimo šta su obaveze države i obaveze države ćemo da ispunimo.I hoću da vam kažem, pošto ja vidim da neki koji čitaju istraživanja, a ja ih čitam i malo duže i opsežnije i opširnije, vide da je veliki problem u tome što većina građana Srbije misli da Srbija ide u dobrom smeru. Pa zato pokušavaju katastrofičnim i kataklizmičnim scenarijima da plaše naše građane.Hoću da umirim i građane Srbije, nije laka situacija u zemlji, veoma je teška ali Srbija zna kuda ide, Srbija ide dobrim smerom i Srbiju na tom putu ne mogu da zaustave oni koji misle da je važno da se dočepaju fotelja, a da za Srbiju ništa ne urade.Uveren sam da će ovaj tim Vlade Srbije napraviti veliki rezultat.Hvala vam